Dobar dan svima, poštovani zastupniče Bačić, poštovani zastupniče Aleksić, poštovani zastupniče Grbin, državni tajniče i svi ostali. I poštovani kolega Bulj Otvaram točku: - Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe o provedbi Uredbe EU broj 2019/788 Europskog parlamenta i vijeća od 17. travnja 2019. godine o europskoj građanskoj inicijativi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 802; Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Sukladno 206. Poslovnika Hrvatskog sabora prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. S nama je i predstavnik Vlade, državni tajnik, g. Darko Nekić. Izvolite, dodatno obrazloženje državnog tajnika. Zahvaljujem g. potpredsjedniče i pozdravljam sve uvažene zastupnike. Evo kao što ste rekli pred vama je Prijedlog zakona o provedbi Uredbe br. 2019/788 o Europskoj građanskoj inicijativi. Dakle Europski parlament i Vijeće EU donijeli su spomenutu uredbu 17. travnja 2019. godine. Ovom uredbom Europska građanska inicijativa želi se učiniti dostupnijom, jednostavnijom i lakšom za provedbu za organizatore inicijative i one koji ju podupiru te se žele ojačati popratne mjere kako bi se ostvario njezin puni potencijal kao instrumenta za poticanje rasprave. Njome bi se trebalo olakšati sudjelovanje što većeg broja građana u demokratskom procesu donošenja odluka na razini unije.

te se istom potonja stavlja izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2020. godine. Ovim prijedlogom zakona predlaže se dakle za potrebe provedbe spomenute uredbe odrediti nadležna tijela za provjeru i izdavanje potvrda odgovarajućim sigurnosnim i tehničkim značajkama pojedinačnih sustava internetskog prikupljanja izjava o potpori te postupak provjere i potvrđivanja izjava o potpori i uspostavi kontaktne točke za besplatno pružanje informacija i pomoć skupinama organizatora. Uredbom 2019/788 predviđeno je da se za prikupljanje izjava o potpori putem interneta koristi središnji sustav internetskog prikupljanja koji je uspostavljen i održavan od strane Europske komisije. Međutim kako bi se olakšao prijelaz na istu organizator i inicijativa registriranih u skladu s ovom Uredbom do 31.12.2022. godine mogu umjesto znači istoga odabrati korištenje vlastitog pojedinačnog sustava internetskog prikupljanja izjava o potpori. Prijedlogom zakona također se određuje i kontaktna točka za besplatno pružanje informacija i pomoć skupinama organizatora sukladno članku 4. stavku 6. uredbe a to su Ministarstvo uprave i Zavod za sigurnost informacijskih sustava svatko u okviru svoje nadležnosti. Predloženim zakonom znači predlaže se hitni postupak upravo zbog ovog roka od 1. siječnja 2020. Stoga mi kao predlagatelji smatramo da su ispunjeni svi uvjeti za donošenje znači ovog zakona po hitnom postupku. Hvala lijepo.

dobila u EU povjerenicu za demokraciju i demografiju a o demokraciji i građanskim inicijativama i referendumima dosta ste rekli. Rekli ste da ste pljunuli na inicijative Narod odlučuje o Izbornom zakonu, o Istanbulskoj, o o Konvenciji također ste pljunuli u lice a poglavito ovaj Izborni zakon jer niste željeli dati na glasanje. Ni dan danas, uvaženi tajniče, mi zastupnici nismo dobili popis 40 tisuća nevažećih potpisa. Pa je li to sramotno da vi se pozivate sad na neke uredbe koje nećete ovdje provoditi, nećete provoditi, slično kao što ne poštiva premijer Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Ovo je samo donošenje radi toga da se donese a sve ste rekli o inicijativi Narod odlučuje gdje se trebao birati Izborni zakon, sve ste rekli što znači građanska inicijativa. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Dakle mi ovim prijedlogom zakona provodimo znači europsko zakonodavstvo i uvodimo znači ovu uredbu u naš zakon. Što se tiče drugih pitanja znači mislim da nema potrebe da odgovaramo na njih jer već smo vam nekoliko puta ovdje u Saboru odgovorili na pitanja vezana znači uz provođenje referenduma i cijelu proceduru koja je tada bila provedena. Hvala lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša Hvala potpredsjedniče. Državni tajniče sa suradnikom, pa evo upravo slijedom evo i kolega Bulj što je otvorio, zanima me upravo vezano za provedbe ove i ovakve uredbe, koliko ona može utjecati na naš Zakon o referendumu, u smislu dat neke smjernice

svaki naš građanin odnosno svaki građanin EU-a znači ako se prikupi naravno milijun potpisa, utječe aktivno na zakonodavstvo EU-a i s time će dakako ostaviti značajan utjecaj i na samu Hrvatsku. Hvala lijepo. I posljednja replika, kolega Čuraj. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, dakle vrlo jednostavno, simplificirano, mi ovim imamo svojevrsno izjašnjavanje o ovim inicijativama koje se mogu dati elektronskim putem. Da li mi smo kad ovo uvedemo i kad se ovo sprovede, moguće ići korak dalje i isto raditi za naše, što se tiče našeg zakonodavstva, prikupljanja određenih referendumskih inicijativa, potpisa pa usudio bi se ići korak dalje u perspektivi, i elektronsko glasanje? Što treba sve, koji preduvjeti se moraju ispuniti da mi jednog dana i to doživimo ali pogotovo ako već možemo raditi na europskom nivou, da se unese i u naše zakonodavstvo a ne kao zakon o provedbi europske uredbe nego kao naš zakon unutar postojećeg postojećeg Zakona o referendumu ili bilokojem izbornom zakonu, da to bude vrijedilo i za naše inicijative i naše referendume i naše prikupljanje potpisa? **Hajdaš Zahvaljujem. Dakle ova uredba se odnosi isključivo na zakonodavstvo EU-a. To je drugi odgovor a što se tiče same uredbe i zakona, znači nije samo elektronskim putem omogućeno prikupljanje potpisa nego ona regulira i pitanje ajde da tako kolokvijalno kažem, papirnatim putem, znači prikupljanja potpisa. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Izvjestitelji odbora? Ništa. Dakle mogu otvorit raspravu, dakle otvaram raspravu, u ime Kluba zastupnika MOST-a, kolega Miro Bulj, izvolite kolega Bulj. Hvala lijepo. Standardno, uvaženi tajniče, kolegice i kolege, znači jedna standardna priča, jedna standardna procedura gdje donosimo uredbe kroz naše zakonodavstvo EU-a, Europskog parlamenta i Vijeća o o ovome slučaju o građanskim inicijativama, o referendumima, o izjašnjavanjima naših građana, o kako se to radi u EU-u, imamo mi i primjere u drugim državama gdje se te aktivnosti provode međutim ja ću ponovit ono što sam rekao i kroz repliku, da ova Vlada apsolutno se ne ponaša demokratski i ovaj Sabor je ovdje antidemokratski, ne na način izbora nego na način izgubili ste znači ono, legitimitet, legalni ste ali legitimitet naroda je izgubljen jer svi žetončići koji su prešli s jedne strane na drugu, u biti izgubljen je legitimitet ali to je sad pola ove većine. Ja sam evo spomenuo da je baš europska povjerenica iz Europske pučke stranke tj. iz HDZ-a izabrana za demokratiju ili demokraciju, kako vam je lakše ali je činjenica da u Hrvatskoj je pogažen referendum, pogažene su građanske inicijative a poglavito uspoređujući to evo sa nedavnim potpisima za predsjedniče izbore. U vrlo kratkom vremenu od 15-ak dana građanske inicijative moraju prikupiti veliki broj da bi se moglo izjasniti i narod, veliki broj potpisa, prikupile su preko 400 000 potpisa premda nije uređen popis birača i ne zna se točan popis državljana RH a pogotovo birača i našla se mogućnost da je 40 000 potpisa nevažećih ali to nije sporno šta kažem ministar bivši Lovro Kuščević uz nalog premijera Andreja Plenkovića, naravno i vas svih iz ministarstva nego ste vi pogazili to što niste nama saborskim zastupnicima omogućili da mi vidimo tih 40 000 potpisa referendumske inicijative po pitanju onoga što najviše boli a to je demokracija, izmjena Izbornoga zakona gdje se smanjuje i broj saborskih zastupnika, gdje se ide se tri preferencijalna glasa, gdje se gubi utjecaj čelnih ljudi tj. predsjednika stranaka tko sastavlja na listi, tj. kod izbora naših građana sa lista ljudi. Prema tome, vi ste pogazili, ova uredba, što znači sad ova uredba? Pa u Švicarskoj se raspisiva referendum, treba 6 mj. za puno manje potpisa i nije bitno mjesto gdje će potpisivat, ovdje je bilo sve bitno. Ovdje je pogažena volja naroda jedne građanske inicijative da narod odluči o toj inicijativi 400 000 ljudi. I mi danas uvaženi tajniče, raspravljamo o inicijativi tj. o uredbi Vijeća Europe i Europskog parlamenta. Onda ovo je presedan, ovo je ruganje, ovo je ruglo, ovo je ponižavanje svakog čovjeka, ponižavanje hrvatskoga naroda. Vi ste narodu ukrali referendum, uvaženi tajniče, vi i vaša Vlada ste ukrali demokratsko odlučivanje građana temeljem prikupljenih potpisa građanske inicijative. Da li se netko slaže sa tim referendumom o Istanbulskoj konvenciji ili o izmjenama Izbornog zakona koji su prikupljeni potpisi, to je načelno druga stvar ali pljunuti 400 000 ljudi u lice i doći ovdje ukravaćen i govoriti o uredbi i primjeni uredbe u hrvatskom tj. u ovom zakonu, prijedlog zakona a u biti to je prepisivanje da narod zna, to je isključivo prepisivanje uredbe te i koji će ovaj Sabor naravno izglasati ali ona se ne poštiva. Volja naroda se ne poštiva. Pa u Švicarskoj i drugim državama se raspisuje referendum za stvari koje su u nas nezamislive od lokalnih, regionalnih do državnih referenduma. I narod odlučuje tko će odlučiti, narod. Zbog toga smatram da je ovo, ovo jedan pamflet će vjerojatno prihvatiti i nitko nije u načelu protiv toga, međutim Hrvatska država je najmanje demokratska, Hrvatska država ne poštuje građanske inicijative. Evo trenutno u mom Sinju ima isto građanska inicijativa, trenutno u ovome trenutku ali prije sam ja bio u brojnim građanskim inicijativama oko Vukovar je mjesto posebnog pijeteta, bio sam koordinator „Birajmo zastupnike imenom i prezimenom“ i znam šta to znači. I brojne lokalne za protiv gašenja sinjskog rodilišta, zdravstvenih usluga, bio sam i na lokalnim tim i znam što je to. Međutim kad usporedim tu demokraciju i to prikupljanje i tu kontrolu podprikupljanja potpisa za referendum a kad pogledam provjere potpisa i prikupljanje potpisa za predsjednika Republike ili bilo koju drugu onda je to katastrofalno. Tko garantira kolegice i kolege da nisu iz ovih 40 tisuća potpisa pošto je predsjednica malo prikupila, tko garantira da nije svih 40 tisuća potpisa iz ove referendumske inicijative samo stavljeno u one kutije, privremeno, privremeno su sad i vraćene. Tko kontrolira te procese? Došli ste do broja 10 tisuća i 100 čini mi se da su rekli, 10 tisuća i 100 a ovdje ste, tko garantira da u ostalim nije netko potpisao moje članove obitelji, npr. za ove što je HDZ prikupljao Antu Đapića i slični potpisi? Tko garantira da se moje tu ne nalazi ili moje obitelji ime, tko garantira? Ili bilo čije tko ne zna? Znači u demokratskoj proceduri za izbore u lokalne čelnike, županije, gradonačelnike, predsjednike, to može kako želite. E, ali kada ide referendumska inicijativa o Izmjeni izbornoga zakona, ne moramo se slagati s time ili ne slagati, ne bitno je, onda ide provjera je li broj, je li č, je li ć, je li ne znam š ili bez kvačice ili s kvačicom e onda 40 tisuća nevažećih potpisa, 40 Ali da je to sve i točno a ja nemam argument od vas da je to točno jer ja sam kao saborski zastupnik, moje kolege iz kluba smo tražili da ta građanska, od te građanske inicijative potpisa za referendumom nam date na uvid. Mi nismo dobili a glasali smo o toj inicijativi. Opet ponavljam, nebitno tko je za to ili tko je protiv tih predloženih stvari ali je činjenica da su strašno strogi, da smo strogi, da smo gotovo nemoguće u kratkom roku prikupiti građanima se organizirati i prikupiti, možda na lokalnoj razini, na državnoj gotovo nemoguće, imali smo samo jedan referendum koji je uspio. Samo jedan referendum u RH, tj. dva, o samostalnosti RH je bio prvi, i tada je bio puno lakši pod Miloševićevim režimom, puno lakši referendum nego pod Plenkovićem ovaj referendum o Izbornom zakonu, puno lakši. Pa čega se bojite? Bojite se izjašnjavanja naroda. I sada vi Europska stranka koja ima u strukturama u Europi visokopozicionirane čelnike koji se pozivaju na demokraciju i na građanske inicijative da građani odlučuju, u biti se ništa građani ne odlučuju, ovaj Sabor koji je izabrao hrvatski narod o ničemu ne odlučuje, o ničemu. Znači demokracija je ovdje zgažena, pogažena, bačena je u kantu za smeće, u a vi ste referendumske inicijative pogazili, volju naroda da se, volju jedne građanske inicijative, skupine ljudi koja je odlučila izaći, odlučila dati taj prijedlog u cijeloj Hrvatskoj zamislite vi organizirati i prikupiti 400 tisuća potpisa u vrlo kratkom roku. Umjesto da su rokovi 6 mjeseci, da se prikupljaju potpisi svagdje, samo da su naravno, da je čovjek koji je dao da ga potpiše a ne ono kada se kradu glasovi pa i mrtvi glasaju. Jer toliko ste strogi u ovim građanskim inicijativama, toliko pljujete, gubite narodov duh, zbog toga ljudi odlaze vanka, zbog toga ljudi odlaze vanka jer oni ne mogu n a ništa utjecati. Građani i građanske inicijative apsolutno na ništa utjecati. Ja sam na lokalnoj razini vodio brojne građanske inicijative i neke su uspjele od opstanka sinjskog rodilišta, to i lokalno govorim, od sprječavanja odlaganja industrijskog otpada u rudokop kod rijeke Cetine, brojne druge, nije sad bitno, ali to su lokalne, lokalno čovjek ako je zainteresiran on može a na nivou države, regije, županije nemoguće, nemoguće. Ja ne znam šta znači vama ova uredba sada, ja uopće ne znam što vi želite reći da mi možemo prikupljati milijun potpisa i da ćemo utjecati sve što se događa u EU da ćete o tome odlučivati. Pa u Hrvatskoj je zgažena demokracija. Ponavljam, imali smo definiciju braka, taj je uspio jedini, to je drugi a prvi je je znači gdje se glasalo o samostalnosti RH i tada kada se je pod Miloševićevim režimom Hrvatska osamostaljivala i velikosrpskim režimom, još uvijek ogromnim utjecajem je proveden referendum, prihvaćen a pod Plenkovićevom toljagom ne možemo ni to. Ne možemo provesti referendum pod Plenkovićevom toljagom a pod Miloševićevom smo to uspjeli o nezavisnosti, Pa kako vi to sada pozivate se na nekakvu demokraciju. Ja znam da ste sada u panici, da je to sve skupa u strahu, dolaze izbori znan, al dobar je strah kome ga je Bog dao, dobar je strah kome ga je Bog dao, međutim oduzeli ste narodu pravo odlučivanja i ova uredba apsolutno u RH na ovaj način kako vi vladate, na način kako ljudi dolaze do refer, kako mogućnosti i procedure do referenduma je apsolutno i gotovo nemoguće. I šta ću ja sad i šta ćemo mi sad kolegice i kolege raspravljat o nečem što u RH ne postoji, a kao pozivamo se na europske vrijednosti, na vrijednosti zapadne civilizacije, EU, a u biti sve što se tiče odlučivanja naroda, građanskih inicijativa, udruga, vi ste pogazili, pogazili ste volju ljudima da prikupljaju potpise, da se organiziraju za bilo šta, kad sve šta su pokrenuli građani, šta je pokrenuo hrvatski narod, napravili ste kontra i zbog toga je izgubljena motivacija, izgubljena je nada, vi ne, ne dajte nadu ljudima da se izjašnjavaju o bitnim pitanjima u RH za, koji utječu na život i vama je normalno doći ovdje veselo, bahato i govoriti o referendumskim tj. o građanskim inicijativama, kojima ste vi pljunuli u Plenkovićeva Vlada pljunula u lice, ministar Lovro Kuščević njega više neću ni spominjati, a ja, to je odgovornost premijera, a to niste tribali činiti, meni je žao što ste to činili, tribali ste omogućiti hrvatskom narodu, građanskoj inicijativi, da se hrvatski narod izjasni po njihovom prijedlogu, vi ste sve radili, sve ste radili da to ne napravite. Isto tako sudjelovalo se u inicijativam di se puno potpisa prikupilo, sudjelovalo se u inicijativi Vukovar, mjesto posebnog pijeteta, 700 000 potpisa, bačeno također pod noge, sad je predizborno vrijeme, pa su se opet sitili tih zakona, al o to ćemo sutra, sutra ćemo o tome. Prema tome, uvaženi tajniče, ovo sve što ste rekli je obična demagogija, populizam, ukravačena politika pod ovim svjetlima, vi ste toga svjedoci, znate u vašoj Ličko-senjskoj ovaj županiji kolka je mogućnost referenduma i utjecaja na lokalne šerife, utjecaj na državu, nemoguće i bilo tko da se drzne, sve će da, da pokrene građansku inicijativu o bilo kojem pitanju, on bit će gažen, bit će ponižavan, bit će pljuvan, maltretiran i u RH dok ne bude referendumom se odlučivalo i olakšao referendum, dok se to ne napravi kao u drugim državama, kao primjer Švicarskoj gdje se odlučuje doslovno o svemu, od ekoloških pitanja, gospodarskih, svih ostalih pitanja, dok ne bude tako u RH nema demokracije, nego je diktatura partitokracije u RH. Hvala lijepo. Zahvaljujem i vama, slijedeći je kolega Stjepan Čuraj ispred Kluba zastupnika HNS-a, izvolite kolega Čuraj Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege, dakle danas govorimo o Konačnom prijedlogu zakona o provedbi Uredbe Europskog parlamenta koji govori o Europskoj građanskoj inicijativi. Dakle, što to točno znači? Kaže Europska građanska inicijativa je instrument participativne demokracije koji građanima omogućuje sudjelovanje odnosno predlaganje konkretnih zakonodavnih izmjena u svim područjima u kojima je zapravo komisija nadležna, znači tu govorimo o okoliš, poljoprivreda, energetika, promet Kako to funkcionira? Tako što se mora osnovati građanski odbor, članovi kojeg moraju biti 7 građevina EU, dakle rezidenata i 7 različitih država. Oni moraju prikupiti milijun potpisa, od toga, također u 7 različitih država, ne smije niti u jednoj državi u kojoj je prikupljanje potpisa, biti potpisi ispod praga. U RH konkretno taj prag je 8250 potpisa, u Njemačkoj 72000 kao najviše, jel, najmanje je zapravo 4500. To funkcionira, šta zapravo se s time jamči? Jamči se da će se po određenoj temi održati rasprava pred Europskom komisijom koju ona može kao inicijativu prihvatiti ili odbiti, dakle nije obligotorna, ali mora dati svoje obrazloženje zašto nešto odbija ili ne prihvaća, dakle skreće se pozornost javnosti na određene problematike. Trenutno imamo, kolko sam ja uspio istražiti, 3 takve inicijative aktivne za koju danas hrvatski građani odnosno ne vjerujem da još mogu s obzirom da nismo zakon uveli, malo kasnimo, za koju bi mogli dati potpis. Naime, rok je jedna godina od podnošenja zahtjeva odnosno odobrenja od strane Europske komisije da je ta tema, da da se može o njoj prikupljati potpisi. 15.5. je takva inicijativa za zaštitu pčela pod nazivom „Spasimo pčele“, pa recimo 12.9. jedna zanimljiva inicijativa, a to je da se zatvore odnosno zamrznu EU sredstva, EU fondovi korumpiranim zemljama, to je od 12.9. se može potpisati. Također imamo i inicijativu za rješavanjem klimatske krize itd., to je nešto što već članovi i članice EU mogu potpisat, nešto di mi malo kasnimo, ali evo s ovim zakonom zato ide po hitnoj proceduri ćemo omogućiti da se potpiše. Ono što je meni recimo

apsolutno onim uredbama EU no mi kažemo u čl. 7. da pravo iz čl. 6. ovog zakona, ministarstvo nadležno za upravu, povjerava prema evidenciji birača koje se vodi provjerava, koja se vodi u skladu sa zakonom kojeg uređuje Registar birača no ono što sam ja uspio naći, da to ne smije biti uvjet. Dakle, evidencija kao u Registru birača, znači imaju pravo oni koji su samo prešli dobnu granicu a ne koji su registrirani birači. Dakle ako netko nije u popisu birača, a ima 18. g. i državljanin je RH, on mora moći to potpisati. Sad ja pitam ovdje, ako smo mi stavili da se provjerava da li može iz registra, onda smo mi u suprotnosti sa onim što uredba nalaže jer jer i mi imamo situaciju u kojoj imamo naše državljane koji nisu zavedeni u Registru birača, promjenom .../Govornik se ne razumije./... prebivališta, nešto se dogodilo, postoji, zato postoji ona provjera prije svakih izbora da li ste u nekom registru, vi ako niste, de facto ne možete dati potporu a imate iznad 18. a to je jedini uvjet koji bi trebao biti. Sada ne znam da li je potrebno ovdje amandmanom ići ili šta znači taj čl. 7. ali evo, recimo kao prijedlog pa neka i Vlada vlastitim amandmanom to ispravi jer kaže građani ne moraju biti upisani na popis birača već dovoljno stari, to je ono što propisuje uredbom Europske komisije a mi smo ovdje kazali da oni provjeravaju prema registru što bi de facto značilo ako niste u registru, ne možete dati potporu a to je u suprotnosti. Ono s čime ovdje otvaramo, što sam načeo u replici, mislim da je ovo jedna dobra stvar kojom mi otvaramo malo taj prozor prema digitalizaciji, prema nečemu da mi već iz ovih iskustava, ovoga sustava to prenesemo i na domaće zakonodavstvo što se tiče ostalih sustava sustava prikupljanja potpisa, potpore da li pojedinim kandidatima za izbore, da li referendumskim inicijativa ili svega onoga što je propisano da su potrebni potpisi konkretno građana ili birača jer mislim da je to već davno prije trebalo napraviti. Također, kad onda krenemo u tom smjeru, ja bi volio vidjet da se radi na principu da preko sustava E-građanin gdje dobivamo u svoj pretinac tražiti obavijesti, obračune plaća i sve neke javnopravne dokumente, sutra budemo mogli moći glasati na izborima putem tog sustava. Ili osobno ili putem zaštićenog sustava jer ako mi možemo baratati klasificiranim, tajnim, osobnim podacima službenim preko sustava E-građanin, onda bi vjerojatno mogli i izvršiti glasovanje na taj način. bi trebali, čemu bi trebali težiti ali idemo korak po korak i ja vjerujem da ovo prvi korak i da se neće na ovom sad zapravo, ne smije se na ovom stat. Bilo bi dosta suludo da sada preuzmemo neku europsku uredbu i kažemo to vrijedi za Europu, ne vrijedi za nas. To bi malo bilo i licemjerno. Ali molim samo da se ovaj dio provjeri jer čl. 7. automatski pobijamo čl. 6.

što logički bi zvučalo da ulaziš u Registar birača sa 18. g. ali time ja pitam se da li, šta je sa onima punoljetnim osobama koje nisu u Registru birača? Da li smo njih isključili a po uredbi ne smijemo? On ne želi glasati ali želi dat potporu inicijativi. Evo samo da se to utvrdi jer ovo je bilo onako jednostavno napraviti, već negdje se vodi, ne morate se angažirati ništa drugačije međutim idemo provjeriti je li to u skladu s time. Naravno, klub HNS-a će podržati ove izmjene i vidit ćemo sad u završnom, ne znam da li stignemo vjerojatno amandman napraviti vezano na ovaj članak ali vjerujem da možda neće biti potrebno da ga mi raditi, da ga može i predlagatelj napraviti. Zahvaljujem puno. Hvala i vama. Slijedeći je kolega Peđa Grbin ispred Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite, kolega Grbin. Zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Europska građanska inicijativa je kao institut uvedena u Lisabonskom ugovorom kako bi se na neki način dopunila zakonodavna inicijativa na području EU-a. Naime, za razliku od većine država članica uključujući i Hrvatskoj, u kojoj zakonodavnu inicijativu nema samo Vlada već primjerice i svi zastupnici u Hrvatskom saboru, klubovi zastupnika itd., u EU zakonodavnu inicijativu ima isključivo Europska komisija. Kako bi se dopunio taj demokratski deficit, Lisabonskim ugovorom je kreirana europska građanska inicijativa kojom građani EU-a pod uvjetom da je zadovoljeno nekoliko uvjeta, a to su već više puta spomenut uvjet od najmanje milijun potpisa podrške u najmanje 7 država članica prema kriterijima propisanim dodatkom uredbi, tada Europska komisija mora razmotriti takvu inicijativu. Do sada je bilo nekoliko inicijativa od kojih su neke bile uspješnije, druge manje uspješne, jedna od uspješnijih je bila „Water to all“ inicijativa i one su pokazale da u europskom pravnom poretku ima mjesta europskoj građanskom inicijativi. Uredbom koju mi provodimo, ovime uredba se primjenjuje na području svih država članica, ovaj zakon je samo odredbe kojima će se uredba provoditi jer ona je direktno primjenjivi akt EU-a, taj postupak se modernizira i naravno da ovaj zakon kao i samu uredbu treba podržati. Međutim, u normalnim okolnostima tu bih stao i rekao da će Klub zastupnik SDP-a glasovati za ovaj prijedlog zakona, ali imamo jedan maleni problem. A to je čl. 6. zakona koji kaže da pravo podržati europsku građansku inicijativu potpisivanjem izjave o potpori imaju državljani RH s navršenih 18 g. života. g. života. RH je članica EU, naravno ne bi donosili ovaj zakon da nismo članica EU, ali kao članica EU ima određene obveze, jedna od tih obveza je da građani EU na području čitave EU u određenim segmentima propisanim pravom EU imaju ista prava. ovo je jedan od tih segmenata. Ako građani EU koji su trajno nastanjeni na RH imaju pravo glasovati na izborima za EU parlament, ako građani EU koji su trajno nastanjeni na području RH imaju pravo sudjelovati u lokalnim izborima, onda bi bilo logično da se tim građanima omogući podržavanje europske građanske inicijative na području RH. Ako čitate uredbu, vidjet ćete da uredba ustvari to i podržava jer u uredbi stoji da se potpis pojedinog građanina EU računa za onu zemlju koje je taj građanin državljanin, bez obzira na to gdje je potpis dan. Hrvatska zadaća je samo omogućiti da se na području RH da taj potpis. Da se potpisi za europsku građansku inicijativu prikupljaju samo online obrascem, ova moja intervencija bi bila nepotrebna. Međutim, potpisi za europsku građansku inicijativu se još uvijek mogu dati i klasičnim putem, putem papirnatog obrasca i dok je takva mogućnost predviđena uredbom, čl. 6 bi trebao biti izmijenjen na način da se i osobama koje su državljani država članica EU, a time građani EU koji žive na teritoriju RH, omogući davanje takve podrške inicijativi. S time da bih ja otišao korak dalje. Upravo zbog one odredbe da se potpise računa prema državljanstvu svakome tko se zatekne na području RH, a građanin EU i to može dokazati određenim valjanim dokumentom, trebalo bi ovo omogućiti. No, nismo išli toliko daleko. Kluba zastupnika SDP-a je predložio amandman na čl. 6., nadamo se da će ga predlagatelj prihvatiti, a što se nas tiče, to nije uvjet za podršku ovom prijedlogu zakona jer mislimo da se radi o uredbi koja ide u dobrom smjeru, koju treba treba podržati i za njenu primjenu u Hrvatskoj ovaj zakon postavlja neke nužne mehanizme zbog čega ćemo to naravno, podržati, ali nadamo se da će predlagatelj imati sluha za ove primjedbe koje smo iznijeli. Hvala. Hvala i vama kolega Grbin. Sljedeći je … Isprika. Recite kolega Bulj, pardon. Ušao je u sabornicu, dakle moram mu dat. Recite, izvolite, što vas mori?

da Vlada želi to implementirati to u zakone, međutim je činjenica da ova Vlada Andreja Plenkovića je pljunula u lice građanskim inicijativama Narod odlučuje i Istina o Istambulskoj konvenciji. 400 tisuća potpisa su ljudi prikupili, narod, naš narod je 400 tisuća na ulicama potpisa prikupio. 400 tisuća. Nije trpano u kutije kao za predsjedničke izbore što se trpalo, možda čak i ti potpisi. Podcijenjene su građanske inicijative, ponižene i ispljuvane, drage kolegice i kolege. I vi ste oni koji ste prihvatili i glasali da se ne raspiše referendum, a niste vidli, od 400 tisuća potpisa su ljudi u 15 dana skupili, građanska inicijativa i vi se pozivate na EU zakonodavstvo koje mi ovdje prepisivamo. Pa veće diktature, pa proveden je referendum o samostalnosti RH, ponavljam za vrijeme Miloševića, za vrijeme Miloševića, on je proveden. A za vrijeme Plenkovića Građanska inicijativa Narod odlučuje, Istina o istambulskoj, nije mogla biti prevedena. 400 tisuća potpisa. Svaki je preko .../Govornik se ne razumije./... Daj pokažite nam što je se događalo. Ni dan danas ne znamo zbog čega ste se našemu narodu izrugali, zbog čega ste ga popljuvali, zbog čega ste eutanazirali demokraciju? Zbog čega eutanazirana demokracija? Zbog čega su saborski zastupnici, nisu dobili nevažeće potpise? Zbog čega na uvid?

Nastavljamo, izvolite kolega Bačić. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Evo što je u samom uvodu državni tajnik napomenuo određene novine vezano za provedbu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća iz 2019. i sami konačni prijedlog zakona koji ćemo ovdje ovdje donijeti ali i sama rasprava evo kolega ispred mene koji su otvorili neke teme posebice vezano za ovih 18 godina. Navedenim samim prijedlogom normalno moramo provesti samu Uredbu o europsko građanskoj inicijativi kao sekundarni akt same EU, uskladiti uskladiti je sa zakonodavstvom RH i na način da uredba navedena i sadržana u prijedlogu zakona zamijeni postojeću Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća iz 2011. godine upravo vezano za građansku inicijativu. Pomoću inicijative građani iz različitih država članica mogu se okupiti kako bi utjecali na donošenje i stvaranje europske politike u svim sferama društvenog djelovanja odnosno područjima u kojima je Europska komisija nadležna podnijeti zakonodavni prijedlog u sferi različite društvene teme, zaštite okoliša, ljudskih prava, zaštita potrošača, medijskog pluralizma, zaštite ulice itd.. Uredbom se određuje oblik sudjelovanja javnosti u oblikovanju europskih javnih politika, tzv. Europska građanska inicijativa koja omogućava državljanima znatnog broja država članica u EU da izravno zatraže Europsku komisiju da predlože za njih relevantnu zakonodavnu inicijativu u području nadležnosti same EU. Što se tiče postojećeg zakona određene su da Ministarstvo uprave i Zavod za sigurnost informacijskih sustava kao nadležna tijela za provjeru i izdavanje potvrda o uspostavi sigurnosnih i tehničkih obilježja sastava internetskog prikupljanja izjava o potpori dok je Ministarstvo uprave određeno kao nadležno tijelo za poslove provjere i potvrđivanja izjave o samoj potpori. Za nadzor nad provedbom uredbe na području osobnih podataka nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka. Iz svega navedenoga i ovo što nam je državni tajnik u samom uvodu napomenuo definitivno kvalitetan prijedlog vezan za provedbu i same uredbe ali i implementaciju zakonodavstva RH jer će omogućiti normalno i našim građanima određene određene inicijative i pitanja koja misle riješiti na razini EU da se mogu uključiti u iste i tako utjecati i na sami zakonodavni okvir kojeg donosi Europska komisija na razini svih država članica. Normalno na veći dio rasprave se ovdje odnosio vezano na naš Zakon o referendumu koji nema s ovim nikakve posebne poveznice jer ovo isključivo utječemo na zakonodavstvo EU. Klub HDZ-a će podržati ovakav prijedlog. Hvala. Hvala vam. Sljedeći u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih je kolega Marin Škibola. Izvolite kolega Škibola. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici. Tema Europska građanska inicijativa, sama ta inicijativa koja je pokrenuta 2009. godine ugovorom iz Lisabona, mogu reći da je to zaista jedna pozitivna inicijativa i dobra inicijativa. Iz kojeg razloga? Zato što većina građana EU smatra da europska tijela donošenja odluka funkcioniraju na jedan netransparentan način. Iz tih razloga imali smo velike peticije prikupljanja potpisa protiv određenih sporazuma koji su se pokretali na razini EU. I jedan od tih sporazuma je bio TTIP, drugi sporazum je bio CETA, CETA sporazum između EU i Kanade gdje su europski građani smatrali da se radi o jednom netransparentnom procesu koji će deregulirati određene elemente i samim time da će se implementirati u sustav određene stvari koje će u konačnici ići na štetu malih ljudi, na štetu građana a u interesu velikih korporacija i te hiperkapitalističke elite. Ugovor iz Lisabona, znači 2009. stvorio je preduvjete za uvođenje Europske građanske inicijative. Uveo je znači u pravno politički sustav sustav EU i Europska građanska inicijativa je tako zaživjela međutim jedna konstruktivna kritika na tu Europsku građansku inicijativu jest što ona nema obvezujući pravni učinak. Znači čak i kada građani a i kad se znači zadovolje ti uvjeti da građani iz najmanje 7 država članica EU prikupe milijun potpisa bez obzira ako se i to dogodi Europska komisija u konačnici može konstatirati da ta inicijativa od milijun potpisa neće imati nikakav pravni učinak. Prema tome mislim da to bi se moglo još više kako bih rekao osnažiti samu tu inicijativu pa da ipak ima malo jači pravni učinak nego što je on do sada jer skupiti milijun potpisa to je zaista jedan obiman posao koji zahtjeva široku podršku građana EU. Vijeće i Parlament su 2011. godine osvojili prvu uredbu o Europskoj građanskoj inicijativi no već par godina nakon pokreće se široka i javna rasprava o daljnjim izmjenama ovog instrumenta. Od stupanja na snagu prve uredbe bilo je samo 5 uspješnih inicijativa a propalo ih je čak 30-ak. Ovaj podatak bio je snažan poticaj za upuštanje u daljnje izmjene pravnog okvira za Europsku građansku inicijativu. Nova uredba stupa na snagu 1.1.2020.g., a danas je pred nama zakon kojim se ista uvodi u hrvatsko zakonodavstvo. Inače informacije radi, neke inicijative koje su u tijeku na europskoj razini su „Spasimo pčele i poljoprivrednike“, „Rješavanje klimatske krize“, „Sasijecimo u korijenu korupciju u Europi obustavom financiranja zemlje s neučinkovitim sudstvom“, evo ovo je jedna zanimljiva inicijativa, tu bi se mi svakako mogli svrstati kao zemlja sa duboko neučinkovitim sudstvom, sa jednim duboko lošim pravosuđem. Nažalost nova uredba nije donijela velike pozitivne pomake koje su očekivali građani i Europske organizacije civilnog društva. Kao što sam rekao, ne stvara snažnije obveze postupanja za komisiju u slučaju provedbe uspješne EC i inicijative, mada se predviđa i očekuje vidljivija i snažnija uloga Europskog parlamenta. parlamenta. Još jedna stvar koja je problematična, znači kada određene organizacije civilnog društva skupljaju potpise na razini EU, oni naravno dobiju i podatke od građana, ovom novom uredbom ti podaci od građana morat će jednostavno biti izbrisani automatski nakon što se ti potpisi prikupe prikupe i nakon što se zadovolje kriteriji. Mislim da to nije u načelu dobro zato što na taj način smo civilno društvo ograničili u jednoj komunikaciji sa građanima koji su podržali tu inicijativu i suzili smo, suzili smo mogućnost daljnje interakcije građana i civilnog, ne vidim razloga zašto bi oni trebali izbrisati te podatke iz svog registra, pogotovo ako ta civilna društva će i u budućnosti organizirati neke inicijative sa podacima od građana, mogu ih direktno obavijestiti o nekoj novoj novoj inicijativi, tako da to smatram jednom negativnom, negativnom pojavom, ali uredba je takva kakvu su je prihvatili zastupnici u Europskom parlamentu, prihvatili su je znači zastupnici i pučana i socijalista i liberala, određeni drugi zastupnici je nisu prihvatili, međutim ona je došla u RH takva kakva jest jer je prihvaćena u Europskom parlamentu. Osim što je administrativno pojednostavljena procedura pokretanja građanske inicijative, najveći pozitivni iskorak jest omogućavanje mladim osobama od 16.g. da daju svoju podršku odnosno potpis. Ovim izmjenama EU je otvorila mogućnost čak preko 10 milijuna mladih ljudi sa navršenih 16.g. da se uključe u kreiranje određenih europskih politika i mislim da je to jedna dobra poruka koja stiže iz Europskog parlamenta i Europske komisije, samo je pitanje kolko ćemo mi tu odluku prepoznati i kolko će hrvatski parlament biti, kolko će da prihvati npr. amandman koji bi, koji bi to zaista omogućio u RH da se događa zato što je Europska komisija dala mogućnost nacionalnim parlamentima da urede, znači da li žele da građani sudjeluju u inicijativi sa 16.g. ili to, ili to ne žele, znači to je autonomna odluka svake nacionalne države, ja samo osobno na toj strani da se omogući mladim ljudima sa 16.g. participaciju u tim procesima, kako bi se već učili o građanskim aktivnostima i kako bi doprinosili na neki način razvoju društva U Austriji i Malti je to slučaj sam po sebi zato što u Austriji i Malti sa 16.g. građani već imaju pravo izlaska na izbore, u Grčkoj je to sa 17.g., u Estoniji, Škotskoj i nekim pokrajinama Njemačke, mladi u dobi od 16.g. imaju također pravo na, izlazak na lokalne izbore. izbore. RH zacementirala je u Ustavu dobnu granicu za izlazak na izbore na 18 navršenih godina života, za sve izbore osim za lokalne. Koristeći ovaj uski manevarski prostor, Klub nezavisne liste mladih je predložio u proceduru jedan zakon koji bi omogućio na lokalnim izborima mladima od 16.g. da zapravo budu punopravni birači, punopravni glasači, mislim da je to jedan dobar prijedlog zakona i da bi na taj način omogućili, ako već mladi ne izlaze na te nacionalne parlamentarne izbore, da mogu u svojim lokalnim jedinicama biti aktivni i glasati na izborima, smatram da to ne bi donijelo nikakav problem za za zakonodavstvo, za pravni poredak, za politički poredak, nego da bi to bila dobra stvar i da bi to bio jedan korak za budućnost da se uvede pravilo da mladi mogu i sa 16.g. glasati i na parlamentarnim izborima kao što je npr. u Austriji i Malti. Stoga će Klub nezavisne liste mladih podnijeti amandman na čl. 6. zakona kojim će se pravo podržavanja Europske građanske inicijative dati svim mladima s navršenih 16.g. života i ovaj ovom prilikom pozivam sve političke stranke da podrže taj amandman zato što ta Europska građanska inicijativa zaista demokratizira određene procese u EU i dobro je da mlade ljude već sa 16.g. uključimo u tako nešto, neće biti nikakve, Ono što moram također reći, a što se dotakao g. Bulj te teme, znači kod nas ispada da samo ova Europska građanska inicijativa koja može prikupljati potpise elektronskim putem znači preko interneta puno obuhvatnija i snažnija nego što mi nudimo svojim građanima, uključenje u te procese putem referenduma. Znači građani u RH ne mogu potpisati za referendum elektronskim putem i smatram to deficitom demokracije u jednom segmentu pogotovo s time što ne mogu i na izbore izaći preko interneta tj. elektronskim putem da glasuju na izborima, bila bi izlaznost puno veća, nama bi trebalo biti u interesu da izlaznost na izbore bude puno veća jer na taj način bi pokazali i dokazali da nam je stalo do demokracije ali stječe se dojam da te glavne političke stranke poput HDZ-a i SDP-a imaj interes od ovog sustava gdje je mala izlaznost na izbore, znači takav se dojam stječe. Ja mogu samo špekulirati o tome međutim činjenica je da ako imamo tako neorganizirane zakonodavne akte po pitanju referendum, di se potpisi za referendum skupljaju, ne znam, a onda opet se događa tu svašta, znači i nakon što prođe taj rok za prikupljanje potpisa, neki i dalje skupljaju potpise, ne zna se s druge strane koji su donatori određenih inicijativa, ne znaju se pravila, ne zna se red, znači postoji jedna anarhija, a s druge strane dešava se da građani ulože veliki i intelektualni kapital i trud i različite resurse da bi skupili te potpise što je jako teško, znači do sada su te potpise skupljale samo inicijative koje su imale podršku određenih značajnih institucija ako se i skupe ti potpisi, dešava se to da Ustavni sud može reći da pitanje nije ustavno, znači to je jedan nonsens, trebao bi biti obrnut poredak, znači da prvo inicijativa predloži i onda Ustavni sud se izjasni da li je to pitanje ustavno ili nije, ako Ustavni sud kaže da je to pitanje ustavno, onda da se krene u skupljanje potpisa jer na ovakav način radimo naše građane usudio bi se reći, manje inteligentnima pa onda oni skupljaju te potpise, ulože i novac i trud i rad i na kraju Ustavni sud, što napravi, kaže ta inicijativa ne znam, nije u skladu sa Ustavom RH i sve propada. To trebamo izbjeći, također trebamo implementirati elektronički način glasanja putem interneta, skupljanje potpisa za referendumske inicijative putem interneta jer sama ova europska građanska inicijativa daje takvu poruku daje takvu poruku i ne vidim razloga zašto to ne bi napravili ako želimo demokratizirati procese. Klub Nezavisne liste mladih razmislit će kako se glasati o ovom prijedlogu i vidit ćemo koji će biti stav političkih opcija po pitanju našeg amandmana da se omogući i građanima sa 16 g. sudjelovanje i participacija u europskoj građanskoj inicijativi. Hvala. Hvala i vama. Time smo završili raspravu u ime klubova, imamo jednu prijavu za pojedinačnu raspravu, to je kolega Miro Bulj, izvolite kolega Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Evo još bi jednom i pojedinačno bez obzira na gotovo praznu sabornicu osim uvaženih kolega i kolegice koje su ovdje. Da je demokracija izbornog hrvatskog naroda, izbor hrvatskih građana međutim demokracija je u RH ubijena, ubijeni su referendumske inicijative zato da ova znači uredba koja će se implementirati kroz zakoni za Europski parlamenta i Vijeća, neće utjecati puno na procese unutar hrvatske demokratizacije jer jednostavno referendumska inicijativa „Narod odlučuje“ i Istabulskoj i Istabulskoj konvenciji, građanske inicijative koje su prikupile određeni broj potpisa međutim nažalost je ova Vlada A. Plenkovića koja je dobila također HDZ-ova, koja je je dobila i svoju osobu za potpredsjednicu u Europskoj komisiji, da su dobili baš to, demokratizaciju i demografiju a baš su to uništili u RH, najprije zbog ubijanja demokracije, ubijanja građanskih inicijativa, ubijanja motivacije našeg naroda i ljudi da se organiziraju i da na taj način utječu na bolje življenje međutim onu su pogazili referendumsku inicijativu, meni je žao što su kolege tada glasale, koje su glasale da se ne raspiše referendum, da ne nastavi procedura raspisivanja referenduma jer je tada ministar 40 000 potpisa proglasio nevažećim a nama se to nije dalo na uvid. Na zahtjev saborskih zastupnika, nama se to nije dalo na uvid, na uvid, meni je to žao što sam ja bio u ovom sazivu parlamenta u kojemu se ubila demokracija, meni je žao, vjerujem da je i kolegi Babiću, vama kolege također, bez obzira šta smo na strani oporbe, a kolega Babić na strani većine, da mu je žao šta je ubijena demokracija, šta je ubijena građanska inicijativa, šta je ubijen referendum o Istabulskoj konvenciji i izjašnjavanju građana, šta je ubijen poglavito Izborni zakon bez obzira slagali se ili ne slagali, vi ako se slažete sa premijerom ili Istanbulskoj konvenciji, a narod traži da o tome glasa, građanska inicijativa, bez obzira šta ste vi suglasni kolega Babiću sa premijerom Plenkovićem i tom Istanbulskom konvencijom, međutim trebali smo omogućiti narodu da se izjasne građani, bez obzira na različitosti što ste vi za Istanbulsku i HDZ i njegovi koalicijski partneri i naravno SDP, nebitno, ali ipak je narod skupio potpise trebalo je dat mogućnost pa neka ljudi kažu jesu li za tu konvenciju ili nisu za tu konvenciju. Ali još je bolnije što se tiče demokracije, prikupljeni potpisi za izmjenu izbornoga zakona. Ponavljam, sudjelovao sam i kao koordinator na svom području brojnim građanskim inicijativama od „Vukovar, mjesto posebnog pijeteta“ do „Birajmo „Birajmo zastupnike imenom i prezimenom“, oko hrvatskih cesta, oko lokalnih referenduma, rodilišta, stacionara to sam rekao, brojnih ekoloških problema, bio sam i organizator i nositelj jedno vrijeme tih inicijativa. I razočaran sam što smo ubili građansku inicijative u RH, šta je ovaj Parlamenta i nastao u biti antidemokratski, nemate znači legalno ste izabrali, ali nemate više narodni legitimitet uvaženi tajniče jel ako je neko izabran sa liste SDP-a da je sasvim suprotno prišao, da imamo sada više žetončića nego najveći klub Milana Bandića nego najveći klub vladajuće većine. Prema tome, smatram da je demokracija ubijena i da će Andrej Plenković bio upamćen kao što sam rekao, imamo referendum u Hrvatskoj dva koja su prošla, to je o nezavisnosti i samostalnosti izdvajanja RH, to je bilo tada je taj referendum prošao velikom većinom iznad 90% osamostaljivanja od Jugoslavije i tada za vrijeme Miloševićevog režima je prošao je taj referendum i omogućeno je da se glasuje. A za vrijeme Plenkovića nije omogućeno da se glasa o izbornome zakonu. Znači Milošević kada je bio najveći njegov pritisak na samostalnu RH kada je zacrtao granice velike Srbije, kada se Vučić prijatelj tada četnik Vučić, prijatelj premijera Plenkovića iz iste političke opcije kada su se zaigrali i napravili velike zločine prije svega huškajući svoj narod srpske nacionalnosti na svoje susjede na granice velike Srbije tada je prošao taj referendum. Sada zamislite danas ne može proći referendum, a pozivamo se na europske vrijednosti, ukravaćeni ovdje, pozivamo se, na šta se pozivamo? Pa jel itko od vas bio aktivist, jeste bili aktivist? Jel znate kako je teško biti u građanskim inicijativama ljudima? Ali za predsjedničke izbore … gradonačelnike možete prikupljati potpise gdje želite, može HDZ pomoći svojim da bi otkinuli svojim protukandidatima sakupiti potpise. Ko zna čiji su sve to potpisi npr. u grobara … Ante Đakić, tko će to znati, ali to je tako. Ima Anušić to dogovore, to složi se i nema tu nikakvih problema po Andreju Plenkoviću demokracija. Ja bih volio da je drugačije tajniče, kolegice i kolege, da smo mi ojačali građanske inicijative, da smo ojačali referendume, oslabili tu strogi način prikupljanja potpisa i kratko vrime te morali prikupljati pola godine, puno manje potpisa, ne 10%. To treba biti organizacija na nivou države, nemoguće. Tko će se organizirati za 15-ak dana i prikupiti sve potpise, dostaviti ih na vrijeme? to je jedan vrlo težak proces, gotovo nemoguće. I … je „U ime obitelji“ inicijativa u izmjenama Ustava tj. definicija braka, to su dvije do sada inicijative koje su prošle. I tada kada je ta inicijativa prošla nije bio Plenković tada na vlasti nego druga politička opcija, tada su oni dali ruke sigurno da malo ruše jel osobno izražavam ogromno nezadovoljstvo zbog uvaženi tajniče ubijanja demokracija, ubijanja građanskih inicijativa, ubijanja izravnog izjašnjavanja jeli vlast proizlazi iz naroda što je u Ustavu opisano. I ja mislim da je ovo diktatura, u biti imamo Ustav koji se poziva u prvom članku da vlast proizlazi iz naroda i da vlast odgovara narodu, ali u RH sasvim drugačije. Umjesto da se mi smo dali evo prijedloge o referendumu, izborni zakon smo dali u proceduri je, promjene izbornog zakona, ako referendum po vama nije dovoljno, inicijativa prikupila dovoljno potpisa za referendum, MOST klub MOST-a je uputio u proceduru izborni zakon pa ćemo raspraviti o tome, dat ćemo amandmane i vidjet ćemo jel, nebitno tko je dao, ali eto u proceduri je. Zbog čega vi ne želite o tome da se raspravlja? Zbog čega ne damo vrlo bitnim pitanjima referendum? Ako vi nemate snage odlučit će naš narod. Kako je Mađar Orban rekao, nema prodaje poljoprivrednog zemljišta referendum amen, ha još malo evo još misec dana i još manje Mađari će moći u Hrvatskoj kupovati poljoprivredno zemljište, isključivi gospodarski pojas. Zašto bi se ovdje uopće tlačili? Iđe rasprava, ljudi koji su za koji su protiv, raspiše se referendum i referendum prođe. e al kada su prikupili potpise sindikati, e onda kad je bilo prikupljanje onda Vlada plaće reklame iz budžete, ej pazite, 67 sindikalna akcija je previše, onda ministar, sada regionalnog razvoja, sada se je razvio, ministar kaže ovako mi ćemo plaćati iz proračuna od poreznih obaveznika kampanju protiv referendumsku. Zamislite vi Vlade, protu referendumsku. I vi donosite ovdje, vi ovdje donosite. Vlada vi ste plaćali protu referendumsko pa nije smišno, vi ste plaćali jel vas sram ovo donit ovdje. Vas je poslalo jer morate doć, protiv referendumsku kampanju je Vlada plaćala, reklame na HTV, poglavito na HTV jel tu imate utjecaj. Mislim i vi donosite ovdje poziva se na europske vrijednosti. Ma na kakve se vi vrijednosti pozivate? Odgovorite slobodno, ne trebate govoriti kolegi neću mu odgovoriti. Odgovorite, zbog čega je Vlada plaćala protu referendumsku kampanju koju su proveli sindikati 67 je previše, čini mi se da je točan naziv, zbog čega? Zbog čega za predsjednika Republike i gradonačelnika, župana prikupljaju se potpisi di kom padne na pamet, a referendumske inicijative su ograničene da je 400.000 potpisa bacite u kantu za smeće. Ne date nama saborskim zastupnicima na uvid nevažeće bez obzira ko će kako glasat, ja bi za svako pitanje di narod ne slaga se, slaga, dao mogućnost da se narod izjasni i volja većine nek prevlada.

interesira me vaše mišljenje kome odgovara tako mala izlaznost na izbore? Znači interesira me dal to odgovara političkim elitama iz HDZ-a i SDP-a? Iz kojeg razloga je ovaj sustav na takav način kreiran da mi ne možemo elektronski glasati? A drugo pitanje ono koje me interesira, da li vi bi omogućili mladima od 16 godina da sudjeluju u ovoj europskoj građanskoj inicijativi, a u budućnosti možda i da dobiju pravo glasa na lokalnim pa i na nacionalnim parlamentarnim izborima? Hvala. **Hajdaš Hvala lijepo. Što se tiče toga možda … ja mislim čak i zakonske izmjene i prijedloge točno kako ih eto 16 godina čak da mogu glasati i na svim izborima u RH jer jednostavno tu dobnu granicu treba smanjivati i triba što više i više ljudi uključivati. A što se tiče znači kome odgovara, partitokraciji sustavu, nema tu razlike. nema tu razlike. Njima je problem ako nastaje neko treći nebitno ko i ako se udružuje neko treći. A jedni i drugi, to je idealno. To ti je vladavina partitokracije, znači oni su složili sustav kako su složili i to nek tako funkcionira. Ti nećeš biti ministar, ti ćeš biti zamjenik i to će se … kada su jedni u drugi i njima odgovara. Međutim, problem je što su jedni i drugi, a poglavito Plenkovićeva vlada i ovaj nažalost saziv Parlamenta ubili referendum i građanske inicijative, ubili motiv. Zbog toga naši mladi odlaze, zbog toga je 5% BDP-a od naših mladih koji šalju novac svojim roditeljima ovdje jel njima je cilj iseliti Hrvatsku i da samo glasaju njihovi birači … /Govornici govore u Time zaključujem raspravu o Konačnom prijedlogu Zakona o provedbi Uredbe br. 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. godine o Europskoj građanskoj inicijativi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. 802, a glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Ujedno vas obavještavam da sutra počinjemo u 9,30, a prvi je Prijedlog zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta, prvo čitanje, P.Z. br. 808 i želim svima ugodno poslijepodne, ugodan dan i pozdrav.